Nenad (SDP)** Prelazimo na iduću točku dnevnoga reda, to je - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prvo čitanje, P.Z. br. 618 Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zamjenik ministra unutarnjih poslova, gospodin Evelin Tonković. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici. Kao razlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim ovlastima je bio to što smo tijekom postupanja policijskih službenika prema važećem Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima uočili određene nedorečenosti pojedinih njegovih odredbi kao i potreba za to, za njihovim drugačijim propisivanjima te određene nomotehničke nedostatke zakonskog teksta. Sljedeći razlog je bio to što je 15. prosinca 2013. stupio na snagu zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku kojem izmjene i dopune su prvenstveno izrađene radi izvršavanja odluke Ustavnog suda RH. Broj UI 448 i sljedeći, drugi, kako se navedenim izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku između ostalog uklanjaju određene strukturalne manjkavosti u normativnom uređenju djelotvornosti prethodnog postupka izvida i istraživanja, potrebno je bilo i Zakon o policijskim poslovima i ovlastima uskladiti sa novopostavljenim pravnim okvirom kojeg ove izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku donose. S tim u svezi, pristupilo se izradi izmjena i dopuna Zakona o policijskim poslovima i ovlastima kako bi se kao prvo uklonile, odnosno ispravile uočene nedorečenosti, odnosno sadržaj zakona nomotehnički poboljšao. Pod b, u zakon uvrstile odredbe kojima se ovaj zakon usklađuje sa zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku. I treće, pod c, dodale i odredbe kojima je cilj uvođenje i drugačije i jače kontrole nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti i to na način koji će pomiriti potrebu … za nadzorom i potrebom policije za žurnim i efikasnim primjenama policijskih ovlasti kako bi policija mogla odgovoriti zahtjevima za učinkovitim sprečavanjem kriminala te otkrivanjem i procesuiranjem počinitelja kaznenih djela, posebice najtežih oblika kaznenih djela. Kako je Zakon o policijskim poslovima i ovlastima nakon pristupanja RH u EU, notificiran u Europskoj komisiji i u vijeću i u Europskoj središnjoj banci, uz određene okvirne odluke EU bilo je potrebno u zakon uvrstiti odredbu o tome da se ovim Zakonom o pravni poredak RH prenose prenesene sljedeće okvirne odluke i to okvirna odluka vijeća od 13.06.2002. godine o zajedničkim istražnim timovima i okvirna odluka vijeća od 27. studenog 2008. godine o zaštiti osobnih podataka obrađenih u okviru policijske i pravosudne suradnje u kaznenim predmetima. Pojam kriminalističko istraživanje je redefiniran, odnosno on je proširen i prilagođen realnim i stvarnim okvirima postupanja policije. Prema ovom prijedlogu kriminalističko istraživanje bi obuhvatilo one ovlasti, mjere i radnje koje policija poduzima kada u okviru svoje nadležnosti otkriva kaznena djela i prekršaje, traga za njihovim počiniteljima odnosno pronalazi i osigurava tragove čime opsegom i dosegom pojma o suglasju sa stvarnom kriminalističkom praksom. Na ovaj način otklonile bi se i dosadašnje dvojbe u pogledu ukupnosti i širene primjene policijskih ovlasti koje su međusobno ovisne i neizostavne za cjelovito sagledavanje kriminalističkog istraživanja, bez obzira na to iz kojeg se zakonskog propisa te ovlasti crpe. Naime, izvidi kaznenih djela mogu se smatrati sastavnicom kriminalističkog istraživanja što se prijedlogom novog rješavanja jasnije definira te se otklanjaju dvojbe koje se time u vezi pojavljuju u praksi. Kao novina uvodi se i pojam analitičke obrade koja policiji omogućuje procjenu utemeljenosti za počinjenja kriminalističkog istraživanja ili pak predstavlja njegovu sastavnicu. Isto tako radi stvarnih problema uočenih u provedbi odredbe članka 7.važećeg Zakona o pružanju pomoći po zahtjevu suda državnog odvjetnika, tijela državne uprave ili pravnih osoba s javnim ovlastima u provedbi radnji tih dijela asistencija predlaže se u cijelosti izmijeniti navedenu odredbu. Naime, prema važećoj formulaciji policija je dužna pružiti pomoć navedenim tijelima prilikom provedbe radnje tih tijela. Valja istaknuti da bi u pravilu navedena tijela svoje radnje trebala provoditi samostalno, a pomoć od policije zatražiti samo u situacijama kada se opravdano očekuje pružanje otpora o provođenju njihovim radnjama. To naravno ne znači da policija neće uvijek pružiti pomoć s obzirom da je na pružanje pomoći i intervenciju obavezan odredbom članka 6.važećeg zakona. Međutim predlagatelj smatra kako je predložena formulacija o tome da će se pomoć pružiti ako se prilikom izvršavanja akta navedenih tijela opravdano očekuje pružanje otpora preciznije te te osigurava da se pomoć unaprijed ne traži za provođenje svih radnji navedenih tijela primjerice različiti inspekcijski nadzori koja bi tijela trebala ipak samostalno obavljati. U praksi su nerijetko zabilježene situacije da su pojedine inspekcijske službe obraćale policiji očekujući da će im policija koristeći svoje ovlasti omogućiti da obavi inspekcijski nadzor koji im primjerice odgovorna osoba u pravnoj osobi priječi. Međutim u većini slučajeva sprečavanje inspekcijskog nadzora je propisano kao zaseban prekršaj i ispravno bi bilo da u tim slučajevima službenici inspekcijskih službi podnose optužne prijedloge i poduzimaju sve druge raspoložive radnje za koje su oni ovlašteni. Također usvajanjem predloženih izmjena članka 7.u pitanju ne dolazi niti generalna obveza policije pomaganju sudovima, propisana Zakonom o sudovima, niti se pomoć koja je sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku policija dužna u širem smislu pružati državnom odvjetništvu. Nadalje, u postupanju policije je bilo slučajeva pronalaska sumnjivog predmeta koji predstavlja neposrednu opasnost za život ili zdravlje ljudi ili opasnost za imovinu, a koji radi njegovih svojstava nije bilo moguće na siguran načina prenijeti na neko drugo mjesto na kojem bi bio uništen. Stoga se ovim izmjenama i dopunama zakona predlaže utvrditi ovlast policijskim službenicima da takav predmet unište na mjestu pronalaska ako ga ne mogu učiniti sigurnim ili ga na siguran način prenijeti na drugo mjesto. Odredbe o provjeri uspostavljanja telekomunikacijskih kontakata kolokvijalno nazvane pribavljanje izlista komunikacije izmijenjene su u cijelosti. Radi terminološki preciznijeg izričaja izmijenjen je sam naziv ove policijske ovlasti te se predlaže ovu ovlast nazvat provjera uspostavljanja elektroničke komunikacije. Jasno su navedeni slučajevi u kojima se ta ovlast može primijeniti, a to su sprečavanje i otkrivanje kaznenih djela za koje se progoni po službenoj dužnosti i njihovih počinitelja, sprečavanje opasnosti nasilja te traganje za osobama i predmetima. Pored toga propisana je ovlast utvrđivanja položaja komunikacijskog uređaja, utvrđivanje mjesta na kojem se nalaze osobe koje uspostavljaju elektroničku komunikaciju te identifikacijske oznake uređaja. Proširenje ovlasti na utvrđenje položaja komunikacijskog uređaja neophodno je radi primjene ovlasti prilikom traganja za osobama. Nadalje, predlaže se propisati koje osobe mogu dati pisano odobrenje za provođenje provjere uspostavljanja elektroničke komunikacije. Navedene osobe točno su određene prema svojim funkcijama sa razinom ne nižom od načelnika policijskih uprava odnosno osobe koje ga zamjenjuje. Dakle ne postoji mogućnost prenošenja ove ovlasti na druge razine odnosno osobe. Kao iznimka propisana je mogućnost da odobrenje može biti dano usmeno u žurnim situacijama radi sprečavanja neposredne opasnosti ili nasilja odnosno radi žurnog traganja za osobama u kojim slučajevima mora biti pisano potvrđeno u roku od 24 sata. Kao važna novina propisana je obveza da se odobrenje za provjeru uspostavljanja elektroničke komunikacije mora temeljiti na činjenicama iz kojih je vidljivo da se drugim radnjama nije mogao ili se neće moći postići cilj policijskog posla ili bi to bilo povezano sa nerazmjernim teškoćama. Dakle propisano je u pravilu supsidijarna primjena ove policijske ovlasti. Isto tako definirana je policijska ovlast za poduzimanje prikrivenih policijskih radnji na način da je pored motrenja, pratnje i klopke kao prikrivena policijska radnja propisana i zasjeda. Pored toga što se ove radnje mogu provoditi supsidijarno u slučajevima kada se drugim radnjama neće moći postići cilj policijskog posla. Prikriveno promatranje i pratnja mogu trajati 15 dana sa mogućnošću njihovog produljenja za još 15 dana. Pisanu zapovijed za provođenje pratnje i promatranja može izdati samo glavni ravnatelj policije ili osoba koju on za to ovlasti. A u slučaju produljenja ovih radnji samo glavni ravnatelj policije. Također predviđena je mogućnost davanja usmene zapovijedi za provođenje ovih radnji, uz obvezno pisano potvrđivanje najkasnije 24 sata od izdavanja. Propisano je i koje osobe mogu izdati zapovijed za provođenje prikrivenih policijskih radnji, klopke i zasjede koje mogu trajat dok postoje razlozi za njihovom primjenom. Konačno, kao novina radi omogućavanja efikasne kontrole nad njihovim provođenjem, o provedenim prikrivenim radnjama promatranja i pratnje obvezno je izvješćivanje nadležnog državnog odvjetnika i glavnog ravnatelja policije u roku od 48 sati od njihovog dovršetka. Izmjenama odredbi o zaštiti policijskih službenika nakon uporabe sredstava prisile propisano je da Ministarstvo unutarnjih poslova će osigurat pravnu pomoć policijskom službeniku u postupku koji prethodi kaznenom postupku, kaznenom postupku te postupku za naknadu štete u vezi sa obavljanjem policijskih poslova koji je po ocjeni policije obavio u skladu sa zakonom. Prema formulaciji članka 98. važećeg zakona Ministarstvo unutarnjih poslova je u obvezi pružiti besplatnu pravnu pomoć policijskim službenicima, bez obzira jesu li postupali odnosno primijenili policijske ovlasti na zakonit način ili ne, a što je dovodilo do situacije da se pravna pomoć na teret poreznih obveznika plaćala i osoba prijavljenim zbog sumnje da su počinili ratni zločin. Ministarstvo unutarnjih poslova je u obvezi pravnu pomoć platiti i policijskim službenicima kada se protiv njih vodio postupak i vodi radi sumnje da su odali službenu tajnu, primili mito ili na neki drugi način nezakonit nego i kriminalan način zlouporabili policijske ovlasti. Isti uvjeti za pružanje besplatne pravne pomoći propisani su i za građane koji policijskim službenicima pruže pomoć u obavljanju njihovih poslova. Kao novina propisana je obveza MUP-a pružit nužnu medicinsku i psihosocijalnu pomoć policijskom službeniku koji u obavljanju policijskog posla uporabi vatreno oružje. Nadalje, ovim izmjenama i dopunama u skladu sa prijedlozima pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u važećim zakonima u važeći zakon uvrštavaju se odredbe kojima se propisuje postupanje policije prema osobama s invaliditetom i osobama kojima je oduzeta poslovna sposobnost. Ove odredbe imaju za cilj osiguravanje dodatnih zaštitnih mehanizama, odnosno uvodi se dodatna zaštita od povređivanja prava ovih osoba u slučaju postupanja policije. Važna novina koju donose ove izmjene i dopune zakona je uvođenje građanskog nadzora nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti i to provjera uspostavljanja elektroničke komunikacije te prikrivene policijske radnje. U tom smislu predlaže se osnivanje Vijeća za građanski nadzor nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti koji bi nadzor mogao provoditi nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja tijekom kojeg su navedene ovlasti primijenjene. Vijeće bi bilo ovlašteno prilikom obavljanja nadzora iz svoje nadležnosti od Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija zatražit usporedbu podataka kojima raspolaže s podacima Ravnateljstva Policije o primijenjenim ovlastima iz članka 68. Zakona. Ovakva usporedba podataka nužna je za provođenje učinkovitog nadzora nad primjenom ovlasti, ali ni u kom slučaju ne znači uvođenje ovlasti Vijeća za nadzor nad OTC-om. Također predlaže se da pitanja bitna za rad Vijeća budu uređena aktom Hrvatskog sabora na prijedlog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora. Nadalje, predloženim odredbama propisao bi se sastav vijeća na način da ga čini pet predstavnika građana koje imenuje i razrješava Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora te da u radu vijeća radi pružanja stručne pomoći sudjeluje policijski službenik Ravnateljstva Policije. Članovi vijeća funkciju bi obavljali kao počasnu funkciju. Član vijeća ne bi mogla biti osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske, koja je član političkih stranaka, za koju postoje sigurnosne zapreke utvrđene sigurnosnom provjerom, koja je osuđena ili protiv nje se vodi postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti te koja je osuđena ili se protiv nje vodi postupak za prekršaj s obilježjem nasilja ili za teži prekršaj za koji je propisana kazna zatvora. Konačno, utvrđena je obaveza članovima vijeća da čuvaju tajnost podataka koje su doznali sudjelujući u radu vijeća. Ostalim predloženim izmjenama i dopunama odredbi o pojedinim policijskim ovlastima ispravljeni su određeni uočeni nedostaci ili je dodan sadržaj za koji je u praksi uočeno da nedostaje ili je tekst nomotehnički ispravljen. Od toga je bitno spomenuti odredbu članka 3.a koja se odnosi na snimanje obavljanja policijskih poslova i primjene policijskih ovlasti koje moraju biti unaprijed najavljene, a koje bi trebale zaštiti u prvom redu građane od nepropisne primjene policijskih ovlasti, ali i policijske službenika od neosnovanih pritužbi na njihovo postupanje te bi istovremeno trebalo poslužiti kao i efikasno sredstvo prevencije od koruptivnih kaznenih djela itd., uz potpuno novo povećanje zakonitosti, jednog nivoa povećanja zakonitosti u postupanju i smanjenja broja napada na policijske službenike. Konačno, izmijenjenim člankom 11. i dodanim člancima 11.a do 11.f usklađene su odredbe zakona sa izmjenama Zakona o kaznenom postupku u dijelu provođenja kriminalističkog istraživanja, izvida kaznenih djela. Propisani su osnovni i stručni uvjeti za policijske istražitelje te unijeta odredba o neovisnosti kriminalističkog istraživanja u slučajevima kada postoje osnove sumnje da je policijski službenik počinitelj ili žrtva kaznenog djela. Predlagatelj smatra na kraju kako će se na predloženi način, posebno izmjenama i dopunama članka 68. i 80. važećeg zakona te uvođenjem građanskog nadzora nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti postići odgovarajuća ravnoteža između opravdane potrebe policije za primjenom navedenih prikrivenih mjera u sprečavanju i procesuiranju najtežih oblika kaznenih djela sa legitimnim zahtjevima javnosti za provođenje kontrole zakonitosti, primjene takvih mjera od strane policijskih službenika. Hvala. Zahvaljujem poštovanom Evelinu Tonkoviću na ovo uvodno predstavljanje sadržaja zakona. Repliku ima Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Gospodine zamjeniče upravo tako kako je rekao potpredsjednik Sabora. Na ovo uvodno izlaganje imam primjedbu jer neke stvari koje su od da kažem esencijalne važnosti upravo iz dakle Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima. Ovo ovlastima me zanima zato što imam konkretan slučaj koji sam tražio, pisani odgovor od ministarstva. Naime, na gradilištu koridora 5C uz rijeku Savu su se pojavljivale krađe goriva iz građevinskih strojeva. Policijska postaja Vrpolje dobila je zadatak da to otkrije i privede, dakle kriminalce koji kradu gorivo iz strojeva građevinskih. Pitao sam vas zbog čega se vodi postupak protiv policajca, dakle koji je priveo, priveo je dakle te osobe i upotrijebivši hitac u zrak. Odgovor je bio da je to bila maloljetna osoba, da je dakle kriminalac, lopov bio stariji maloljetnik ili mlađi kako god hoćete. Dakle, je li on ponoći znao da je to stariji maloljetnik, je li imao pravo ispaliti hitac u zrak ne prema ovoj osobi i zašto granična policija Republike Hrvatske, a u kontaktu sa dilerima droge, trafficinga ljudi itd. nema pravo upotrijebiti vatreno oružje ukoliko kriminalac bježi pred njim pucanjem u zrak, ne u ljude, nego pucanjem u zrak. To vi ovim zakonom niste riješili. Nema ni jedne točke oko toga. Dakle, granična policija može samo rukama hvatati one koji bježe ili pak praćkom da ih gađa. Nema druge. Kako će, a nose ero sa tri okvira metaka. Džaba nose, samo ih opterećujemo sa tim okvirima i sa erom. Čemu granična policija nosi eru sa tri okvira to mi nije jasno, a nema pravo ga upotrijebiti.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 Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina zapravo Hvala i vama. iako je to ocijenjeno kao važan demokratski iskorak koji bi mogao unaprijediti rad policije i povećati standard zaštite ljudskih prava. građanskog nadzora članovi Odbora su mišljenja da predloženi model građanskog nadzora nije cjelovito uređeno i da ima otvorenih pitanja koja bi prije drugog čitanja zakona trebalo detaljnije razmotriti. U raspravi je ukazano na činjenicu da kad je u pitanju građanski nadzor policijskim i sigurnosnim službama prema važećem zakonodavstvu uvijek postoje dva tijela nadzora. Temeljem Zakona o policiji formirano je Povjerenstvo za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova a po Zakonu o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske ustanovljeno je Vijeće za građanski nadzor sigurnosno obavještajnih agencija. Predloženim zakonom osnovalo bi se i treće tijelo građanskog nadzora Vijeće za građanski nadzor nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti, pa bi tako premda se nešto o različitim nadležnostima postojala bi dva tijela koja odgovaraju, koja ostvaruju građanski nadzor nad postupanjima i ovlastima Ministarstva unutarnjih poslova. Istaknuto je da ključno pitanje kako osigurati učinkovit i ekonomičan nadzor što se dosadašnjim zakonskim rješenjem još uvijek nije uspjelo postići. U traženju odgovarajućeg rješenja trebalo bi trebalo bi kako je u raspravi konstatirano poći od iskustva sa radom Povjerenstva za rad po pritužbama u MUP-u. To tijelo koje ima 3 člana od kojih je sukladno zakonskom rješenju jedan policijski službenik iz MUP-a, a dva imenuje upravo ovaj saborski Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na prijedlog civilnog društva koja angažman obavljaju volonterski s obzirom da u zakonu nisu osigurana sredstva za financiranje, dakle tog Povjerenstva. Slična ili gotovo ista koncepcija prijedlogom zakona predviđena je i za Vijeće za građanski nadzor nad primjenom pojedinih policijskih obavijesti. to bi bila po tome što bi radili pro bono, volonterski jedna fotokopija ovoga prvoga vijeća. Naime, prema Izvješću koje je povjerenstvo podnijelo Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina za prvu godinu svog rada tog povjerenstva koji danas postoji u MUP-u ono je zaprimilo 221 predmet od kojih je, od čega je uspjelo postupiti po svega 50 predmeta. Znači, 77% predmeta nisu uspjeli uopće pogledati. Povjerenstvo nije uspjelo postupiti tijekom te izvještajne godine znači po tri četvrtine predmeta. Temeljem dosadašnjih iskustva članovi Povjerenstva ističu da ovo tijelo nije u mogućnosti upućivati odgovore pritužiteljima u propisanom roku od 90 dana, te da će u postojećem zakonskom okviru neizostavno doći do produženja rokova za više od 180 dana što u velikoj mjeri utječe zapravo i na ostvarena prava građana. Kao razloge za ovakvo stanje, a koje bi trebao imati u vidu kada se predloženim upravo ovim rješenjem uređuje Vijeće za građanski nadzor ističe se uz ostalo nedovoljno precizno uređen djelokrug rada i ovlasti, neriješen status volonterskih članova, nije riješeno pitanje zamjene ukoliko zbog posla i drugih obaveza neki član ne može doći nema odgovarajuće službe koje bi pomagale u radu volontera itd. To su sve stvari koje nikako nisu sitne kako bi moglo izgledati na prvi pogled, nego opterećuju rad tog vijeća koje koje zapravo ne može djelovati. Ovo drugo vijeće bi imalo upravo slične probleme. Na kraju, naglašeno je također da prijedlog zakona ne definira kvalifikacije članova vijeća koje bi bile garancije za njegov učinkovit rad obzirom da se radi o specifičnim poslovima te je bitna pretpostavka neovisnost o radu vijeća koja se teško može ostvariti ako se rad vijeća zasniva na volonterskom radu njegovih članova i ako ovisi o stručnoj pomoći policijskog službenika iz ravnateljstva … /Govornik se ne razumije./… Dakle, o instituciji koju treba nadzirati ovo vijeće koje treba nadzirati instituciju koristi koristi organe tijela koje nadzire. Što je zapravo ciklički. Osim toga u prijedlogu zakona nema procjene potrebnih sredstava za rad vijeća niti po kojoj bi se proračunskoj stavci ona osigurala. Nije razvidno tko predsjeda vijećem i kako se bira predsjedavajućeg vijeća, kome i u kojim rokovima vijeće podnosi izvješće o svom radu i još mnoga druga pitanja. I na kraju, članovi odbora naglasili su da se sva navedena pitanja trebaju razjasniti tijekom pripreme konačnog prijedloga zakona te još jednom procijenili koja je varijanta optimalna, odnosno treba li osnovati vijeće li osnovati vijeće s djelokrugom i načinom rada kako je predviđeno u prijedlogu zakona i uz njega da nastavi egzistirati Povjerenstvo za rad po pritužbama uz zakonsko redefiniranje tog tijela koje bi mu stvorilo uvjete za učinkovitiji rad. Ili pak poslove povjerenstva i vijeća objediniti u jednom tijelu za građanski nadzor policijskih postupanja i ovlasti. Ili, kao treća mogućnost, uz cilj ostvarivanja učinkovitosti i ekonomičnosti formirati jedno tijelo građanskog nadzora koje bi unaprijed spomenuta dva tijela nadzora policijskih postupanja i ovlasti uključilo i nadzor koji je sad u djelokrugu Vijeća za građanski nadzor nadzor nad radom sigurnosnih i obavještajnih agencija. Na kraju, sa 6 glasova za i 2 suzdržana odbor je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da prihvaća prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona ali i da drži … /Govornik se ne koji su izneseni. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče, kolegice i kolege. Pred nama je ovaj zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima. Ovom prigodom ja bih samo o nekoliko stvari govorio, ovo što je govorio i prethodnik vezano za Vijeće za građanski nadzor. Naime, činjenica je da sada usluge OTC-a koristi najviše policija s obzirom da 90%, negdje oko 40 tisuća telefonskih brojeva koji se listiraju i prate idu po nalogu policije a da nad time nema nikakvog nadzora. I s te strane je dobrodošao taj prijedlog da se uvede građanski nadzor i nad tim dijelom rada policije kako bi se uspostavila ravnoteža interesa javnosti i obveza policije da može obavljati svoju osnovnu djelatnost. Međutim, ono što nije dobro riješeno to je pitanje prijedloga ovoga Vijeća za građanski nadzor kako smo već čuli maloprije. Jer naprosto došlo bi do dupliranja. Imali bismo dva Vijeća za građanski nadzor koja u osnovi bi se mogla baviti i teorijski i praktično sa istim slučajevima. Prema tome, u raspravi i ono što kao klub zagovaramo, a bilo je i na raspravi Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost isto tako rečeno mislim da bi bilo normalno da se ovdje obveze vežu za postojeći Odbor za građanski nadzor. Nisam pravnik, ali čini mi se malo nelogičnim da jednim zakonom kao što je ovdje predloženo gdje se kaže da pitanja bitna za rad vijeća uredit će se aktom Hrvatskog sabora na prijedlog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora. Nije mi baš logično da zakon određuje što će Hrvatski sabor određivati svojim Poslovnikom i svojim dokumentima. Tako da po ovome mislim da treba tu odluku potpuno promijeniti, a s druge strane nije logično da se ovakav odbor bez obzira ako će se koristiti neki postojeći odbor da se u njega imenuje i policijski neki službenik. On može biti na ispomoći ali ne kao stalni član vijeća. Druga tema o kojoj bih htio reći to je vezano za istražitelje koji se definiraju u članku 11. ovoga prijedloga ovih izmjena, istražitelji koji se bave ispitivanjem svjedoka i osumnjičenika koje imenuje glavni ravnatelj po prethodno pribavljenom mišljenju glavnog državnog odvjetnika. Mislim da nije logično da policija ne može sama delegirati istražitelje koji će se baviti poslovima koje traži državni odvjetnik. Logično je da državni odvjetnik s obzirom na takve odredbe Kaznenog zakona traži istražitelja. Može ga znači tražiti iz različitih ministarstava, bilo od policije, carine ili bilo kojeg drugog ministarstva ali nije logično da državni odvjetnik može poimence birati istražitelja kojega on želi. S druge strane mislim da nije dobra ni odredba gdje se kaže da program stručnog usavršavanja za istražitelje koji je jasna stvar mora imati posebna znanja da taj program uz prethodno mišljenje glavnog državnog odvjetnika donosi se odlukom ministra. Tu mislim da imamo dvostruku pogrešku. Znači, program edukacije donosi ministar uz suglasnost državnog odvjetnika. Po mom mišljenju logično bi bilo da zahtjev za program se postavlja nadležnim institucijama ili Policijskoj akademiji ili drugim institucijama koje mogu ponuditi specifičnu edukaciju za pojedine zadaće, za pojedine zadaće, ali nije logično da taj program donose ministar i državni odvjetnik. Znači, oni mogu tražiti od nadležnih institucija, ali te institucije da određuju taj program i onda provode osposobljavanje, odnosno daju licencu ili kako, svjedodžbu ljudima koji su osposobljeni za te programe. Naredni set problema koji se ovdje postavlja sa ovakvim odredbama ili preinakama, terminološkim promjenama, kaže se, govori se o telekomunikacijski termin mijenja se u komunikacijski, telekomunikacijski kontakt zamjenjuje se elektronička komunikacija. Nisam baš siguran koliko je uopće danas elektronička komunikacija adekvatan naziv za kompjutersku komunikaciju jer elektronika je nešto, isto tako tehnološki zastarjelo. E sad, tu se postavlja jedno drugo pitanje koje iz ovoga prijedlog zakona nije vidljivo, a to je sljedeće. Da li ova terminologija znači da se mogu pratiti i sve komunikacije putem kompjutora, vibera, skypea ili drugih komunikacijskih sredstava? je na odboru, kada je to bilo raspravljeno, nismo dobili jasan odgovor. Ako tome nije tako, onda zapravo imamo tehnološki, mentalni, spoznajno jedan koncept koji kasni naprosto za realnošću. telefoni koji koristimo, pametni telefoni u punoj većoj mjeri ili sve ih više koristimo kao kompjutore, a sve manje samo kao telefone, e ali taj dio se naprosto neće pratiti.

ako se ide samo na OTC, ima mogućnost praćenja ovih klasičnih mobilnih telefona, imamo onda jedan drugi problem. svi znate da danas ako svi mi koji imamo pametne telefone, odnosno telefone koji imaju ugrađen GPS, možemo preko googlea, ako ukucamo onaj history location map, pratiti gdje smo bili zadnjih 30 dana. Bez policije, bez ičega, bez ikakvih naloga. Ako mi to možemo, iskreno rečeno, ja sam to naučio od studenata svojih, prema tome ove mlađe generacije znaju to i bez ovoga zakona. Ako mi to možemo, onda je jasna stvar svi oni koji imaju dostupa tim serverima koje google koristi, a vidjeli smo sada na primjeru Amerikanaca i što se dogodilo NSA koja prati i EU i državnike EU, znači mogu doći do tih podataka, a da mi uopće nismo svjesni da se to koristi. I sada je pitanje dvostruko. Znači, da ako ćemo, ako ovaj zakon ide pratiti samo položaj i mjesto putem mobitela preko OTC-a, a ovdje preko interneta svatko tko je zainteresiran, jasna stvar sa sofisticiranom opremom može to raditi, pa čak može raditi i sa hakiranjem bi mogla raditi i policija, onda znači stavljamo pod nadzor navodno nešto što je jako potrebno i važno da to stavimo, ali u osnovi nam sve to skupa izmiče izvan kontrole i zbilja je nešto potpuno drugačije od onoga što što se u realnosti zbiva. Nadalje, ovim zakonom uopće nemamo ni naznaka o tome koje sve osobne podatke koristi policija, koristeći ili ne koristeći raspoložive baze podataka, baze podataka koje ima državna uprava, usput posebna bi tema trebala biti da adresa baza podataka u javnoj upravi ne postoji niti pravilnici po kojim uvjetima se to može koristiti. Ako policija u obavljaju svojih poslova ne koristi te baze podataka, pitanje je uopće kako može obavljati te svoje poslove. Ako pak koristi, onda se postavlja pitanje gdje i kako je definiran nadzor nad korištenjem tih osobnih podataka s obzirom da u nizu zakona mi imamo obvezu uvida, odnosno građani imaju obvezu uvoda nad nad korištenjem, gdje se svi njihovi osobni podaci nalaze, u kojim bazama podataka kako bi ih mogli kontrolirati, odnosno tražiti ispravke ako su pogrešni i imati uvida u to tko ih sve koristi. Taj cijeli kompleks pitanja naprosto nije riješen, nije definiran ni u ovom zakonu. Znači, baze podataka koje su u državnoj upravi, komercijalne baze podataka. Znamo da te baze podataka od recimo tih komercijalnih, American Expressa, Dinersa ili ovih kartica obavještajne službe, policija Hrvatska policija sklopila takve ugovore? Da li može koristiti te baze podataka, pod kojim uvjetima, kako ih koristi, tko se to informira o tome? I da ne govorimo onda konačno o ovim nazovimo bankarskim ili financijskim bazama podataka jel znamo da banke već imaju zajedničke baze o kreditima ili kreditno sposobnim ili nesposobnim, da li to policija uopće koristi ili ne koristi. Ukratko, ovo je jedan napor da se kaže e sad ćemo mi formirati vijeće za građanski nadzor kako bismo imali uvida u to da nema zloporabe osobnih podataka u odnosu na ukupno ukupno raspoložive baze podataka koje se mogu koristiti ili koje se koriste taj prvi napor su zapravo mrvice u odnosu na ono što se de facto zbiva ili što je realno očekivati da se zbiva. Pri tome ja nisam od onih koji imaju fobiju da se to ne treba ulaziti u to jer policija ako vam netko kidnapira dijete ili se dogodi ubojstvo ili tako dalje mora odmah reagirati, prema tome mora imati pravo ali s druge strane mora postojati ravnoteža, moramo znati što se realno zbiva i imati nadzora nad cijelom tom, svim tim podacima, načinu njihovog korištenja upravo zato da bi se zaštitila osobnost i otklonila svaka moguća zloporaba korištenja tih podataka.

dobro ste akceptirali jedan od najvećih problema koji imamo inače u državi i to je građanski nadzor, građanski nadzor i policije i tajnih službi. Ako želimo biti uistinu parlamentarna država, ako želimo biti demokratska država, sasvim sigurno da ne smije postojati tijela ona koja su izvan nadzora, tijela koja nitko ne kontrolira pa ne kontrolira ni Sabor. Druga stvar je ako imamo nadzor dostupnost nadziranja, način na koji se to radi i na kraju krajeva koliko uopće Sabor ima saznanja o svim tim poslovima koji se rade. Ovo što ste rekli kad ste govorili o modernoj tehnologiji. To je danas postala činjenica da mi i čak i nismo svjesni koliko nas veliki brat sluša, gleda, rekli ste da ste naučili neke stvari od svojih studenata, vjerojatno i studenti manje znaju od onih učenika koji su bili gore, čim su mlađi, sve više prihvaćaju najnoviju tehnologiju. Ja ne znam, ne bavim se time pa pitam vas koji se bavite time, koliko smo mi zapravo spremni i koliko su upravo i predloženo vijeće i ono što postoji, koliko su osposobljena da nadzire ono što ne poznaje, jer vi ste rekli ako vi, ja to daleko manje znam od vas, zapravo

Miroslav Tuđmam. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa gledajte ja mislim da nije u ovom trenutku nije problem u nadzoru nego je problem u sustavu koje djeluje ispod razine zadanih, ispod razine realnosti, tehnologija je otišla daleko naprijed a mi toga uopće nismo svjesni. Imate jednu elementarnu stvar, mislim da je Vivian Weding prije dva, tri tjedna pisala u u Večernjem listu je bilo da je zaštita osobnih podataka, vrijednost osobnih podataka u EU 2011. 315 milijardi eura i da cijela digitalna ekonomija se zasniva na tome a mi nismo uopće na toj razini da o tome uopće možemo pratiti i razgovarat nego se natežemo ovdje da li će pet ljudi građanskog nadzora biti u jednom ili drugom odboru i da li će biti nekakav policijski službenik koji će onda tome nešto pomoći da se vidi kako ne radimo dobro ono što bi policija trebala raditi. Tako da je naša ako hoćete i tragedija u tome da smo ispod svake razine tehnološke, političke, spoznajne da bismo mogli funkcionirati kao normalna i dobra država. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. I određujem stanku do 15 sati. Hvala i vama.